o proglašenju "Nacionalnog dana hitne medicinske službe" Predlagatelj odluke je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvješća ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja ocjenjuje da ne treba posebno obrazlagati prijedlog. Izvjestitelji odbore žele riječ? Ne. Otvaram raspravu. Nemamo prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu. O prijedlogu odluke glasat ćemo naknadno.